Glasovanje je završeno. Od 126, 124 za,

Sada idemo na sljedeći. Molim predsjednicu Mandatno-imunitetnog povjerenstva, gospođu Margaretu Mađerić da podnese izvješće Uvažene zastupnice i zastupnici, Mandatno povjerenstvo održalo je svoju sjednicu, te je jednoglasno donijelo sljedeće odluke. Izvješće o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika Olega Butkovića i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika Lucijana Vukelića. Mandatno-imunitetno povjerenstvo razmotrilo je na 2. sjednici pisani zahtjev zastupnika Butkovića od 22. siječnja 2016. kojim je izvijestio predsjednika Hrvatskog sabora da stavlja svoj zastupnički mandat u mirovanje zbog obnašanja dužnosti u Vladi Republike Hrvatske koja je nespojiva sa obnašanjem zastupničke dužnosti u smislu odredbe članka 9. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor. Hrvatska demokratska zajednica sukladno članku 42. stavku 3. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor odredila je kao zamjenika zastupnika Lucijana Slijedom navedenog Mandatno-imunitetno povjerenstvo temeljem članka 9. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor donijelo je odluku o mirovanju zastupničkog mandata zastupnika i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika. Dana 22. siječnja 2016. započelo je mirovanje zastupničkog mandata zastupnika Olega Butkovića. Također, Mandatno-imunitetno povjerenstvo razmotrilo je pisani zahtjev zastupnika Antona Klimana od 22. siječnja 2016. kojim je izvijestio predsjednika Hrvatskog sabora da stavlja svoj zastupnički mandat u mirovanje zbog obnašanja dužnosti u Vladi Republike Hrvatske koja je nespojiva sa obnašanjem dužnosti u smislu odredbe članka 9. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor. Slijedom navedenog Mandatno-imunitetno povjerenstvo je utvrdilo da su prihvaćeni uvjeti za početak mirovanja zastupničkog mandata zastupnika Antona Klimana kao i uvjeti za početak obnašanja zastupničke dužnosti njegova zamjenika Josipa Borića. Donijeli smo odluku o mirovanju zastupničkog mandata zastupnika i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika. Zatim, Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskog sabora razmotrilo je na 2. sjednici pisani zahtjev zastupnika Darka Horvata koji stavlja svoj zastupnički mandat u mirovanje zbog obnašanja dužnosti u Vladi RH koja je nespojiva s obnašanjem zastupničke dužnosti. Hrvatska demokratska zajednica sukladno članku 42. stavku 3. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor odredila je kao zamjenika zastupnika Josipa Križanića. Povjerenstvo je utvrdilo da su ispunjeni zakonom utvrđeni uvjeti za početak mirovanja zastupničkog mandata zastupnika Darka Horvata kao i uvjeti za početak obnašanja zastupničke dužnosti njegova zamjenika Josipa Križanića. Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskog sabora razmotrilo je i pisani zahtjev zastupnika Toimslava Karamarka od 22. siječnja 2016. godine kojim je izvijestio predsjednika Hrvatskog sabora da stavlja svoj zastupnički mandat u mirovanje zbog obnašanja dužnosti u Vladi RH koja je nespojiva s obnašanjem zastupničke dužnosti u smislu odredbe članka 9. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor. Hrvatska demokratska zajednica sukladno članku 42. stavku 3. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor odredila je kao zamjenika zastupnika Antu Župana. Povjerenstvo je utvrdilo da su ispunjeni zakonom utvrđeni uvjeti za početak mirovanja zastupničkog mandata zastupnika Tomislava Karamarka kao i uvjeti za početak obnašanja zastupničke dužnosti njegova zamjenika Ante Župana. Mandatno-imunitetno povjerenstvo također je zaprimilo pisani zahtjev zastupnika Mire Kovača kojim je izvijestio predsjednika Hrvatskog sabora da stavlja svoj zastupnički mandat u mirovanje zbog obnašanja dužnosti u Vladi RH koja je nespojiva s obnašanjem zastupničke dužnosti u smislu odredbe članka 9. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor. Hrvatska demokratska zajednica sukladno članku 42. stavku 3. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor odredila je kao zamjenika zastupnika Miru Totgergelija. Povjerenstvo je utvrdilo da su ispunjeni zakonom utvrđeni uvjeti za početak mirovanja zastupničkog mandata zastupnika Mire Kovača kao i uvjeti za početak obnašanja zastupničke dužnosti njegova njegova zamjenika Mire Totgergelija. Mandatno-imunitetno povjerenstvo također je zaprimilo pisani zahtjev zastupnika Damira Jelića, 22. siječnja 2016. kojim je izvijestio predsjednika Hrvatskog sabora da stavlja svoj zastupnički mandat u mirovanje temeljem članka 14. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor. Hrvatska demokratska zajednica sukladno članku 42. stavku 3. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor odredila je kao zamjenicu zastupnika gospođu Nadu Murganić. Povjerenstvo je utvrdilo da su ispunjeni ispunjeni zakonom utvrđeni uvjeti za početak mirovanja zastupničkog mandata zastupnika Damira Jelića kao i uvjeti za početak obnašanja zastupničke dužnosti njegove zamjenice Nade Murganić. Također smo zaprimili pisanu izjavu o ostavci na zastupničku dužnost zastupnika Igora Fazekaša upućene predsjedniku Hrvatskog sabora. Člankom 10. stavkom 1. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor propisano je da zastupniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran ako podnese ostavku. Povjerenstvo je utvrdilo da je Igor Fazekaš započeo obnašati zastupničku dužnost zamjenika zastupnika dana 28. prosinca 2015. godine umjesto izabranog zastupnika Tomislava Tolušića. Hrvatska demokratska zajednica sukladno članku 42. stavku 3. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor odredila je Stjepana Pintarića kao zamjenika zastupniku Tomislavu Tolušiću. Povjerenstvo je utvrdilo da su ostavkom na zastupničku dužnost ispunjeni zakonom utvrđeni uvjeti za prestanak zastupničke dužnosti Igora Fazekaša kao i uvjeti za početak obnašanja zastupničke dužnosti njegova zamjenika Stjepana Pintarića. Također smo zaprimili pisani zahtjev zastupnika Bože Petrova koji je izvijestio povjerenstvo da stavlja svoj zastupnički mandat u mirovanje zbog obnašanja dužnosti u Vladi RH koja je nespojiva s obnašanjem zastupničke dužnosti u smislu odredbe članka 9. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor. MOST nezavisnih lista sukladno članku 42. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor odredila je kao zamjenika zastupnika Maru Kristića. Povjerenstvo je utvrdilo da su ispunjeni zakonom utvrđeni uvjeti za početak mirovanja zastupničkog mandata zastupnika Bože Petrova kao i uvjeti za početak obnašanja zastupničke dužnosti njegova zamjenika Maru Kristića. Također smo zaprimili pisani zahtjev zastupnika Tomislava Panenića 22. siječnja 2016. kojim je izvijestio povjerenstvo da stavlja svoj zastupnički mandat u mirovanje zbog obnašanja dužnosti u Vladi RH koja je nespojiva s obnašanjem zastupničke dužnosti u smislu odredbe članka 9. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor. MOST nezavisnih lista sukladno članku 42. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor odredio je kao zamjenicu zastupnika Ružicu Vukovac. Povjerenstvo je utvrdilo da su ispunjeni zakonom utvrđeni uvjeti za početak mirovanja zastupničkog mandata zastupnika Tomislava Panenića kao i uvjeti za početak obnašanja zastupničke dužnosti njegove zamjenice Ružice Vukovac. Također smo zaprimili pisani zahtjev zastupnika Slavena Dobrovića kojim je izvijestio povjerenstvo da stavlja svoj zastupnički mandat u mirovanje zbog obnašanja dužnosti u Vladi RH koja je nespojiva s obnašanjem zastupničke dužnosti u smislu odredbe članka 9. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor. MOST nezavisnih lista sukladno članku 42. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor odredio je kao zamjenika zastupnika Marka Sladoljev. Povjerenstvo je utvrdilo da su ispunjeni zakonom utvrđeni uvjeti za početak mirovanja zastupničkom mandata zastupnika Slavena Dobrovića kao i uvjeti za početak obnašanja zastupniče dužnosti njegova zamjenika Marka Sladoljeva. Evo predsjednik Hrvatskog sabora predlaže. **Reiner, Željko (HDZ)** Evo ovako, ja predlažem da otvorimo raspravu o svim zajedno i da glasujemo o svima ako se slažete. Da ne idemo pojedinačno. Slažemo se? Može. Dakle ja otvaram raspravu o ovom izvješću Mandatno imunitetnog povjerenstva. Čini se da nitko nije oran za sudjelovanje u raspravi. Onda zaključujem raspravu. Dajemo na glasovanje prijedlog odluke Mandatno imunitetnog povjerenstva koje ste upravo čuli. Molim vas prvo kvorum da ustanovimo.

Možemo vidjeti koliki je kvorum? 130 dobro. Sada vas molim da glasujemo, da glasujemo za prijedlog odluke Mandatno imunitetnog povjerenstva koje ste upravo čuli. Molim vas glasujte. Glasovanje je završeno. Od 131 zastupnika 129 je glasalo za, 2 suzdržanih ništa protiv. Prema tome, utvrđuje da je odluka donesena većinom glasova. Sada ćemo nastaviti sa izvješćem Mandatno imunitetnog povjerenstva, Margareta (HDZ)** Također Mandatno imunitetno povjerenstvo zaprimilo je zahtjeve kluba Socijaldemokratske partije za dakle mirovanje zastupničkih mandata i prestanku obnašanju zastupničke dužnosti. Također smo jednoglasno donijeli odluku i predlažem da prvo pročitam sve mandate i nakon toga ponovno glasujemo objedinjeno. Dakle napisani zahtjev zastupnika o obnašanju zastupniče dužnosti od 22. siječnja 2016. godine Mandatno imunitetno povjerenstvo Hrvatskog sabora izvijestilo je da, utvrdilo je da je mirovanje zastupničkog mandata Zorana Milanovića započelo 28. prosinca prosinca 2015. godine zbog nespojivosti dužnosti iz članka 9. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor, te da je zastupničku dužnost zamjenice zastupnika istog dana počela obnašati Melita Mulić. Evo da ubrzamo postupak onda molim gospođu Margaretu Mađerić da samo pročita tko koga mijenja, Prestanak i aktiviranje. Dakle, prestanak mirovanja zastupničkog mandata zastupnika Zorana Milanovića i prestanak obnašanja zastupniče dužnosti zamjenice zastupnika Melite Mulić. Prestanak mirovanja zastupničkog mandata zastupnika Orsata Miljenića i prestanku obnašanja zastupniče dužnosti zamjenika zastupnika Alena Preleca. Prestanak mirovanja zastupničkog mandata zastupnika Siniša Varge i prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika Snježane Bužinec. Prestanka mirovanja zastupničkog mandata zastupnika Joška Klisovića i prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika Karoline Leaković. Prestanak mirovanja zastupničkog mandata zastupnika Gordana Marasa i prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika Vesne Jakas. Prestanak mirovanja zastupničkog mandata zastupnika Siniše Hajdaša-Dončića i prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika Dunje Špoljar. Prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika Tihomira Jakovine i prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika Damira Rimca. Prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika Predraga Matića i prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika Biljane Gaće. Prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika Borisa Lalovca i prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika Kristine Ikić-Baniček. Prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika Miranda Mrsića i prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika Svjetlane Lazić. Prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnice Milanke Opačić i prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnice Saše Đujića. Prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika Mihaela Zmajlović i prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika Kristijana Rajšela. Prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika Tomislava Sauche i prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika Nenada Livuna. mandata mirovanja zastupničkog mandata zastupnika Ranka Ostojića i prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika Franka Vidovića. Prestanku mandata mirovanja zastupnika Branka Grčića i prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika Nikše Peronje. I prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika Arsena Bauka i prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zastupnika Tonči Bilića. Hvala lijepa. Sada ćemo za one zastupnike za koje to možemo, oni će dati prisegu. onizastupnici, da, da, samo želim objasniti razliku. Naime ovi zastupnici koje je sada pročitala uvažena gospođa Margareta Mađerić njima zbog Zakona o izboru zastupnika će to nastupiti tek u subotu 30.-ga. Prema tome ćemo mi sada glasovati ali oni će prisegu moći položiti tek nakon toga. Dakle ja vas molim da prvo odredimo kvorum.

128, dakle kvorum imamo. Ja vas molim da glasujte za ovaj prijedlog koji ste sada čuli mandatno imunitetnog povjerenstva. Molim glasujte. Glasovanje je završeno. Od 129, 128 zastupnika je glasovalo za, 1 je bio suzdržan, prema tome sa većinom glasova je usvojeno. Nakon prihvaćanja Izvješća Mandatno-imunitetnog povjerenstva sukladno članku 7. Poslovnika Hrvatskoga sabora pozivam vas da pristupimo davanju prisege. Dakle u članku 7. Poslovnika utvrđeno je da predsjedatelj pročita tekst prisege a nakon toga ću poimenično prozivati zastupnike koji će onda ustati i izgovarati "prisežem". Tekst prisege glasi: "Prisežem svojom čašću da ću dužnost zastupnika u Hrvatskom saboru obnašati savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu držati Ustava i zakona i poštovani pravni poredak te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske.". Sada ćemo prijeći na prozivanje zastupnika. Najprije gospodin Ante Župan. **Župan,

Čestitam svim novim zastupnicima. Hvala vam lijepo. Želim uspjeh novim zastupnicima koji su upravo prisegnuli u obavljanju ove časne i odgovorne zastupničke dužnosti. Još jednom zaplješćimo naravno.

Glasovanje je završeno.

Hvala

Hvala vam